Prelazimo na dnevni red, dame i gospodo zastupnici. Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 172. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvastke. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Dorica Nikolić, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije s kontaktima s djecom s Konačnim prijedlogom zakona i moram reći da je to zapravo proširenje Konvencije prava djeteta koja je Konvencija UN-a o pravima djeteta i vrlo je važno da s obzirom da je Republika Hrvatska postala članica Vijeća Europe još 6. studenog 1996. je zapravo i pristala promicati ciljeve te međunarodne organizacije i poštovati njezina načela, pa i time i promicanje prava djeteta. Konvenciju o kontaktima s djecom sastavljenu 15. svibnja 2003. godine do sada je potpisalo 16 država Vijeća Europe, a 5 država ju je ratificiralo i zapravo ovaj Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom predviđen je po planu usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom EU prema našem nacionalnom planu pridruživanja Europskoj Kako sam rekla Konvencija o kontaktima s djecom zapravo nadopunjuje i razrađuje način ostvarivanja prava djeteta utvrđen Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta cilj je zapravo ove Konvencije priznavanje prava djece na susrete i druženja, odnosno kontakte sa roditeljem s kojim ne žive ili kontakte sa bliskim srodnicima s kojima zapravo ne žive. Konvencija detaljno opisuje postupanje Središnjeg tijela države koje će zapravo uređivati stanje po konvenciji i vrlo je vezana sa haškom Konvencijom o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece. Kao što je poznato, Hrvatska je priznala i ratificirala i Konvenciju UN-a o pravima djeteta i hašku Konvenciju o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece i zapravo ovom Konvencijom će postupke koji se događaju kada su roditelji rastavljeni ili kada djeca odvojeno od svoje uže obitelji podrobnije će zapravo uređivati djetetova djetetova prava i njegov status. Vrlo je važno ovdje naglasiti da u ovoj Konvenciji zapravo se i prava djece šire na taj način što se u određenim pitanjima dijete ima pravo izjasniti, zapravo ima pravo izraziti svoj stav što smatramo da je veliki poticaj za učvršćivanje prava djece koje vi ste sami svjedoci da ih kada pročitate i dnevni tisak ili bilo što se događa i u svijetu i kod nas da često puta djeca budu žrtva rastave žrtva rastave roditelja, da često puta se događa da se dijete otme i odveze u drugu državu bez znanja jednog od roditelja. Prema tome, smatramo da ovim prijedlogom o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom biti će doista učvršćeno i više doći do isticaja zapravo prava djece. S obzirom da Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi već obavlja poslove Središnjeg tijela po haškoj Konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece ovim zakonom je i ovo isto ministarstvo predloženo i za funkcije središnjeg tijela po ovoj Konvenciji uz osiguranje dodatnih sredstava za rad Središnjeg tijela koje je navedeno ovdje u prijedlogu zakona, a to je da će za slijedeću godinu osigurana su sredstva od 650000 kuna, a kasnije o 300000 kuna što je potvrđeno i PFU-om. Dakle, obrascem od Ministarstva financija. Nadam se da ćete ovu Konvenciju prihvatiti i da će biti ista takva suglasnost kao i na odborima, dakle jednoglasno, jer doista ona praktički produbljuje prava djece, a to je nama svima u interesu. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. štovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo je kao matično tijelo raspravljalo o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom s Konačnim prijedlogom zakona. uvodnom obrazloženju predstavnica predlagateljica istaknula je da je Republika Hrvatska kao članica Vijeća Europe obvezna promicati i prihvaća promicati ciljeve te međunarodne organizacije, a među njima jedno od ključnih jest pravo djeteta i Republika Hrvatska usklađuje svoja zakonodavna rješenja sa konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i ostalim međunarodnim dokumentima koji iz nje proizlaze ili se na njoj temelje. Konvencija o kontaktima s djecom je takav dokument koji regulira način ostvarivanja prava djeteta na kontakt s roditeljima s kojima ne živi i s drugim osobama s kojima je u bliskoj ili obiteljskoj vezi. Odbor je u raspravi podržao donošenje ovog zakona i potvrđivanje konvencije čije odredbe daju primarnu važnost zaštitit najboljih interesa djeteta. Prava djeteta utvrđena konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta primjenom ove konvencije se nadopunjuju, proširuju te se razrađuje način njihova ostvarivanja. Posebno je važno istaknuti u raspravi što se preciznije uređuje uspostavljanje prekograničnog kontakta djeteta s roditeljima s kojima inače ne živi. Također je značajno po mišljenju članova odbora jačanje pozicije djeteta u postupcima koji ga se tiču pa se djetetu utvrđuje pravo na izražavanje osobnih stavova i želja u svezi s postupkom ostvarivanja kontakata. Nakon opširne rasprave odbor je jednoglasno podržao donošenje i predložio Saboru usvajanje Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Otvaram raspravu. U ime kluba HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, zastupnice i zastupnici. Klub Hrvatske seljačke stranke podržati će Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o kontaktima sa djecom. Često možemo čuti kako su djeca naše najveće bogatstvo, no s druge pak strane djeci u današnjem društvu prijeti velika opasnost i to upravo od sredine koja bi im trebala osigurati normalno i zdravo odrastanje. Veliki broj djece i maloljetnika širom svijeta je svakodnevno izložen nekom vidu zlostavljanja, što se negativno odražava na njihov daljnji život. Tek u drugoj polovici 20. stoljeća Svjetska zajednica je formalno odlučila o zajedničkim, jedinstvenim i usklađenim pravima djeteta i da je nasilje bilo koje vrste neprihvatljivo kršenje tih prava. Konvencija o kontaktima s djecom stupila ne na snagu 1. rujna 2005. godine, a ona nadopunjuje i razrađuje način ostvarivanja prava djeteta utvrđen Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Cilj je konvencije priznanje prava djeci na susrete i druženja, odnosno kontakte sa određenim osobama te olakšavanje ostvarivanja tih prava. Konvencija isto tako preciznije uređuje područje uspostavljanja prekograničnih kontakata djeteta s roditeljem s kojim inače ne živi ili s osobama s kojima je dijete u bliskoj obiteljskoj vezi koje se osim kroz susrete i druženja može uspostaviti i putem telefona, putem pisama, elektroničkom poštom, posrednim pute, razmjenom informacija preko neke druge osobe ili slično. Nadalje, detaljnije propisuje postupanje središnjeg tijela, nego što je to uređeno haškom Konvencijom o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece, a i jača poziciju djeteta kao subjekta u postupcima koji ga se tiču pa se djetetu utvrđuje pravo na izražavanje stavova i na primanje obavijesti o postupku te na savjete u svezi s postupkom. Posebice se uređuju pitanja mjera osiguranja i jamstva koja se poduzimaju u svezi s kontaktom kako bi se zaštitilo ostvarivanje tog utvrđenog prava djeteta i kako bi se osigurao povratak djeteta u mjesto gdje uobičajeno živi nakon razdoblja određenog za kontakte. Mi u klubu HSS-a raspravljali smo o ovoj konvenciji sa dva aspekta i to vezano uz kontakte sa roditeljima te kontakte koji se ostvaruju preko interneta, a često mogu biti pogubni za djecu. Nedavno je, svi se sjećate, Hrvatsku potresao skandal bivšeg veleposlanika čije djevojčice žive u Francuskoj, a koje on nije želio nakon posjeta vratiti majci, već ih je sakrio i o njihovom boravištu nije želio dati podatke niti svojoj bivšoj supruzi, ali niti policiji. Cijeli taj slučaj nad kojim se zgražavala cijela Hrvatska okončan je tako da su djevojčice vidno traumatizirane vraćene majci, a bivši veleposlanik se oženio svojom odvjetnicom baš kao da se ništa nije dogodilo. To je tek jedan od primjera koji pokazuje da je komunikacija posebno otežana kod rastavljenih roditelja. Trećina svih razvoda obilježena je visoko izraženim konfliktom. Kod 8 do 10% roditelja sukob, odnosno svojevrsni komunikacijski zid postoji i nakon razvoda. Nakon razvoda u 4% slučajeva djeca rastu u neangažiranom roditeljstvu, što znači da je komunikacija među razvedenim roditeljima slaba. Parovi s malom djecom, obitelji s više djece skloniji su konfliktima bilo vezanim za pravne probleme, bilo za roditeljstvo. Razvod sa puno konflikata najteže pada djeci predškolske dobi. Roditelji također trebaju obratiti pažnju i na kontakte koje njihova djeca ostvaruju putem interneta. Od djece koja redovito koristi Internet u dobi od 10 do 17 godina, svako 5. dijete bilo je izloženo neprimjerenim seksualnim ponudama. Najviše je djece u dobi od 10 do 13 godina koja koriste računalo izvan doma i primaju seksualne poruke i nagovore na susret. Pretpostavlja se da od ukupnog broja ovakvih slučajeva samo 10% bude prijavljeno policiji. Nažalost, puno je djece koja iz intimnih razgovora s neznancem preko interneta izlaze sa osjećajem krivnje i traumama od kojih će posljedice osjećati godinama. Jedno od istraživanja provedenih u Hrvatskoj potvrdilo je svjetske statistike da svaka 4. djevojčica i svaki 6. dječak dožive neki oblik seksualnog zlostavljanja. Negativnim sadržajima najizloženija su djeca predtinejdžerske dobi i tinejdžerske dobi od 10 do 13 godina jer oni nisu u stanju još uvijek definirati sami sebe niti mogu lako praviti razliku između normalnog i neuobičajenog stava drugih odraslih osoba prema njima. Roditelji ili skrbnici imaju najveću odgovornost u odgoju i obrazovanju djeteta, a najbolji interesi djeteta moraju biti njihova osnovna briga. Pojedinačne mjere borbe protiv pedofilije nisu davale željene rezultate, ali uključivanjem šire međunarodne zajednice od lokalnih razina do najviših nivoa prilagođavanjem zakona, razvojem cyber policije, širenjem ispravnih socijalnih i kulturnih vrijednosti i na Internet i educiranjem roditelja i djece moguće je stvoriti sredinu u kojoj će djeci biti osigurano normalno i zdravo odrastanje. Informiranje, edukacija i pronalaženje pravog pristupa prema djeci je možda ipak najbolji način njihove zaštite. I ono što želim na kraju istaknuti u ime kluba HSS-a i poručiti da svakom djetetu trebaju obiteljske aktivnosti i povezanost sa važnim odraslim osobama. Djeca trebaju više od dobronamjernih roditelja. Trebaju roditelje koji su emocionalno dostupni. Roditelji su ti koji djetetu pomažu stvoriti smisleni život, emocije i ponašanja, a takve životne lekcije se usvajaju kad su dijete i roditelji emocionalno povezani. Obzirom da je ova konvencija jedan od instrumenata za stvaranje tog cilja, klub HSS-a će je podržati. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnica, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržati će donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom, s Konačnim prijedlogom zakona. Međutim ja danas želim započeti svoje izlaganje sa jednom maksimom koju sam pronašla pripremajući se za ovu točku dnevnog reda, a to je citiram: "Od djeteta ne treba tražiti da se suočava sa odgovornošću za koje nije spremno niti ga treba opterećivati odlukama za čije donošenje nije dovoljno odraslo". Ipak želim u ime kluba HDZ-a reći da donošenjem ovog zakona dijete ima pravo na svoj stav. Djeca se naime rađaju sa temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima, iako se zbog tjelesne i psihičke nezrelosti nameće potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice. Republike Hrvatska je ratificirala i Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece. Konvencija o pravima djeteta kao međunarodni dokument usvojen je na glavnoj skupštini UN-a 1989. godine i sadrži univerzalne standarde koje država stranka konvencije mora jamčiti svakom djetetu. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo osobi koja treba posebnu zaštitu. Još 30 godina prije, 1959. godine donesena je i Deklaracija o pravima djeteta koja ima moralnu snagu, ali ipak Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i među ostalim uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su je prihvatile i ratificirale. Konvencija je sveobuhvatna i jedina koja osigurava i građanska, i politička, i ekonomska, i socijalna, i kulturna prava djeteta. Ipak, važno je istaknuti četiri načela na kojima se temelje sva ta prava, a to su načelo nediskriminacije, pravo na život i razvoj, zatim pri donošenju odluka i izvršenju postupaka koji utječu na dijete najvažnija mora biti dobrobit djeteta te također djeci se mora omogućiti da aktivno sudjeluju u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Konvencija sadrži 54 članka, a s obzirom na vrste prava koje sadrže mogu se podijeliti na pravo preživljavanja koja se naravno odnose na životni standard, na razvojna prava, zaštitna prava i prava sudjelovanja. Mislim da je najvažnije danas u ovom Visokom domu reći da nitko od nas ovdje zastupnika koji ćemo se glasovanjem izjasniti o ovom prijedlogu zakona, niti itko od pripadnika državnih institucija, niti naravno itko čiji je djelokrug rada usmjeren na zaštitu prava djece smije Konvenciju o kontaktima s djecom promatrati isključivo kao katalog prava djeteta. To nije katalog. To je priznanje prava djeci na susrete i druženja, odnosno kontakte s određenim osobama te olakšavanje ostvarivanje tih prava. Pritom svakako nije umanjena uloga roditelja, ionako je njihova dužnost da odlučuju što je djetetov najbolji interes. Slažem se s tvrdnjom koju je iznijela zastupnica Petir koja kaže da djeci ne trebaju samo dobronamjerni roditelji, oni nisu dovoljni. Vlade pojedinih potpisnica konvencije dužne su roditeljima osigurati potporu kako bi oni mogli osigurati skrb svojoj djeci. Cjelovitom reformom zakonodavstva Republika Hrvatska usklađuje svoja zakonska rješenja s Konvencijom o pravima djeteta, te međunarodnim dokumentima koji iz nje proizlaze ili se na njoj temelje. Jedan od tih dokumenata je i već spomenuta haaška Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece koja se primjenjuje i za slučajeve prekograničnog kontakta djeteta s roditeljem s kojim dijete ne živi. U pogledu Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece važno je još jednom istaknuti njene glavne ciljeve, a to su osiguranje što hitnijeg povratka djece nezakonito odvedene ili zadržane u nekoj državi ugovornici te svakako osiguranje prava na brigu i viđenje s djetetom po zakonu jedne države ugovornice u drugoj državi potpisnici ove konvencije. Značajnu dopunu haaške konvencije predstavlja ova konvencija s kontaktima s djecom iz 2005. godine. S obzirom da je Republika Hrvatska postala članicom Vijeća Europe 96. godine, pristala je promicati ciljeve te međunarodne organizacije i poštovati njezina načela pa time i promicanje prava djeteta. Konvencija o kontaktima s djecom o kojoj danas raspravljamo sastavljena je u Strasbourgu 2003. godine, a potpisalo ju je 16 država članica Vijeća Europe, to su: Albanija, Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Grčka, Italija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Turska i Ukrajina, a pet država je naknadno ratificiralo, to su: Albanija, Češka, Rumunjska, San Marino i Ukrajina. Konvencija je stupila na snagu 1. rujna 2005. godine, ona nadopunjuje i dodatno razrađuje način ostvarivanja prava djeteta utvrđen konvencijom UN-a o pravima djeteta. čuli i nekakve pojedinačne slučajeve, nedavne medijske jako eksponirane slučajeve, o kojima je dovoljno jasno govorila uvažena zastupnica Petir. Mislim da je zaključak javnosti, a vjerujem i vas zastupnika pa stoga za kraj svog izlaganja mogu samo reći još jednom, da će klub HDZ-a svakako podržati ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospođo državna tajnice, uvaženi kolege i kolegice. Klub zastupnika SDP-a podržati će donošenje Prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom, s Konačnim prijedlogom zakona. Cilj je konvencije priznavanje prava djeci na susrete i druženja, odnosno kontakte s određenim osobama te olakšavanje ostvarivanja tih prava. Konvencija isto tako preciznije uređuje područje uspostavljanja prekograničnih kontakata djeteta s roditeljem s kojim inače ne živi ili s osobama s kojima je dijete u bliskoj obiteljskoj vezi koji se osim kroz susrete i druženja može uspostaviti i putem telefona, putem pisama, razmjenom informacija preko neke druge osobe i sl. Razvod braka roditelja za djecu je stresno iskustvo najčešće popraćeno osjećajima tuge, straha, nesigurnosti, tjeskobe, zbunjenosti, osjećajem krivnje, preuzimanjem odgovornosti za sukob roditelja, pojavom konflikta lojalnosti. Razvod je, uz razdvajanje od roditelja s kojim dijete neće živjeti, vezan i za niz promjena u životu djeteta koje pred dijete stavljaju zahtjev za prilagodbom. Razvodu braka najčešće prethodi za dijete također stresno i emocionalno bolno iskustvo sukoba roditelja, nerijetko popraćeno i uključenošću drugih, djetetu bliskih odraslih osoba, baka, djedova, prijatelja obitelji, što kod djeteta dodatno može izazvati i produbiti osjećaj nesigurnosti jer uslijed njihove emocionalne uključenosti u situaciju razvoda gubi podršku i oslonac ljudi kod kojih ju je u drugim životnim okolnostima najčešće nalazilo. Suočavanje i nošenje s razvodom braka roditelja djeci može otežati emocionalna preplavljenost roditelja vlastitim teškim i bolnim proživljavanjem razvoda, što uz sve navedeno u nekim obiteljima djecu i njihove emocionalne potrebe stavlja u potpunosti u drugi plan. Često se u praksi susrećemo s manipulacijom djetetovog prava na susrete i druženja s roditeljem s kojim ne živi. Pri tome, pod manipulacijom se podrazumijeva otežavanje ili onemogućavanje kvalitetnog ostvarivanja ovog prava pod različitim neutemeljenim izgovorima i utjecajima od strane roditelja s kojim dijete živi, a kojima je dijete izloženo i koji mu se nameću. Ovakvo ponašanje roditelja, ukoliko izostane pravodobna intervencija stručnjaka, rezultira ponašanjem djeteta koje se očituje u nevoljkosti i odbijanju susreta s roditeljem pri čemu razlozi takvim reakcijama djeteta ne leže u neposredno proživljenom iskustvu nekvalitetnog odnosa s roditeljem, već su posljedica izloženosti negativnim porukama i kvalifikacijama roditelja s kojim dijete živi o roditelju s kojim ne živi. U praksi se susrećemo i s manipulacijom od strane roditelja s kojim dijete ne živi, a koji vrijeme određeno za susrete i druženja s djetetom koristi za slanje negativnih poruka djetetu o drugom roditelju, komentira u negativnom kontekstu odgojne zahtjeve koje roditelj postavlja pred dijete, želi prikupiti što više informacija o kretanju i načinu života bivšeg partnera uz negativističke komentare čime dijete stavlja u izrazito nepovoljan i zahtjevan položaj i zlorabi svoje pravo na susrete s djetetom. Manipulacija djecom događa se i kroz osporavanje roditelju prava na odlaske s djetetom u posjetu rodbini, baki i djedu, osporava se pravo putovanja s djetetom izvan mjesta prebivališta. Osporava se ili zabranjuje pravo druženja s novim partnerima roditelja s kojima djeca ne žive pa čak i nastavak školovanja u novoj, željenoj školi. U osnovi takvog ponašanja roditelja najčešće je doživljena emocionalna povreda uslijed nekvalitetnog bračnog odnosa i njegovog razočaravajućeg završetka, nezavršeni partnerski odnos roditelja, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, nesuglasice oko određenih sadržaja roditeljske skrbi uslijed čega se dijete koristi kao objekt ucjene, predmet uvjetovanja što je stručno neprihvatljivo, a za dijete iznimno štetno. Susreti i druženja djeteta s roditeljem s kojim ne živi izrazito su značajni za održavanje emocionalne stabilnosti djeteta te kvalitetna veza koja se kroz susrete i druženja može ostvariti s roditeljem koji više nije svakodnevno prisutan u životu djeteta izrazito važan aspekt djetetovog psihofizičkog razvoja. Posebno je važno raditi na osvještavanju odgovornosti roditelja u zadovoljavanju ove djetetove potrebe, kao i roditeljskom utjecaju i odgovornosti u procesu psihofizičkog razvoja djeteta na što roditelji nažalost nerijetko zaboravljaju. U pogledu poteškoća vezanih za ostvarivanje prava na susrete i druženja djeteta s roditeljem s kojim ne živi, svakako je dugotrajnost sudskog postupka, nedonošenje privremene mjere u postupku razvoda braka u slučajevima kada je jasno da ne postoji sporazum roditelja s kojim će dijete živjeti i o susretima i druženju. Blage ili nikakve sankcije prema roditeljima u kaznenom postupku radi sprečavanja i neizvršavanja mjera za zaštitu djeteta ili maloljetne osobe, potrebu da uz izricanje represivne mjere roditelji budu obavezno uključeni u stručni tretman. Nažalost, kod nas nema dovoljno savjetovališta i škola za roditelje u koje bi roditelje mogli uputiti radi stručne pomoći. Nedostatak mjesta i stručnjaka koji provode obiteljsku terapiju, psihoterapijski ili psihijatrijski tretman, a tamo gdje takvi oblici pomoći postoje, ograničene mogućnosti upućivanja roditelja na bračnu terapiju zbog preopterećenosti institucija koje pružaju takav vid pomoći pa pomoć nije pravodobna i učinkovita. Također je iznimno važna bolja povezanost i suradnja svih institucija uključenih u zaštitu djece. Potrebno je razvijati suradnju centara za socijalnu skrb s obiteljskim centrima koji su u nekim sredinama prepoznati kao mjesto na koje obitelji, roditelja i djeca mogu biti upućeni radi individualne savjetodavne pomoći, dobivanje stručne pomoći u ostvarivanju kvalitetnog roditeljstva i prevladavanja kriznih obiteljskih situacija. Radi ostvarivanja više razine zaštite djece u postupcima razvoda braka i odlukama o roditeljskoj skrbi, treba ukazati na potrebu efikasnijeg vođenja sudskih postupaka uz dodatnu senzibilizaciju i edukaciju sudaca iz područja koja se odnose na psihosocijalne aspekte razvoda braka i osobitosti psihofizičkog razvoja djeteta, kao i njihove reakcije u izrazito stresnoj situaciji razvoda braka roditelja. Konvencija detaljnije propisuje postupanja središnjeg tijela nego što je to uređeno haaškom Konvencijom o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece, a jača poziciju djeteta kao subjekta u postupcima koji ga se tiču pa se djetetu utvrđuje pravo na izražavanje stavova i želja na primanje obavijesti o postupku te na savjete u svezi s postupkom. Posebice se uređuju pitanja mjera osiguranja i jamstva koja se poduzimaju u svezi s kontaktom kako bi se zaštitilo ostvarivanje tog utvrđenog prava djeteta i kako bi se osigurao povratak djeteta u mjesto gdje uobičajeno živi nakon razdoblja određenog za kontakte. Donošenje konvencije svakako je korak naprijed i klub SDP-a ga podržava iskreno se nadajući da će se stanje dječjih prava i stvarnih interesa djece donošenjem ove konvencije znatno unaprijediti. Zahvaljujem. Hvala. Prije nego prijeđemo na pojedinačnu raspravu obavještavam posebice klubove, da bi glasovanje danas započelo u 13,00 sati, dakle u jedan S time da se onda potrudimo da okupimo zastupnike i evo da i ovaj tjedan završimo uspješno izglasavanjem prijeđenih točaka dnevnog reda. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Naravno da podržavam donošenje ovog Prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom s Konačnim prijedlogom Zakona. Međutim, ako smo malo pažljivije pročitali svaku pojedinu odredbu ove konvencije koju ćemo sada nadam se ozakoniti vidjet ćete da tu malo ima što novoga što nema u našem zakonodavstvu, a ne od jučer nego gotovo čak desetljećima. Moramo biti svjesni da smo mi zemlja koja je među prvima u Europi sa riješenim statusnim pitanjima. O tome se bila je prije nekoliko godina čini mi se 2002. godine međunarodna konferencija dolje u Dubrovniku, ali o tome se inače malo govori. Dakle, naše zakonodavstvo u pogledu ne samo statusa i odnosa roditelja i djece, nego međusobno bračnih drugova i u pogledu upravnih, ne samo stvari koje se rješavaju pred sudom, nego pitanje prava imena. Europi koja, među prvim zemljama u Europi koja je omogućila ženi da prilikom sklapanja braka odabere prezime koje želi ili da ostane kod svog prezimena. Također i da drugi bračni drug muž drug muž uzme njezino prezime. Dakle, malo raspravljamo o tim pitanjima kojima zaista možemo biti ponos i primjer mnogim zemljama u Europi, ali naravno sa sudskom praksom, odnosno kako se inače, sad da se vratim baš i na Konvenciju o kontaktima s djecom, odnosno na prijedlog ovog zakona, sve to provodi u praksi imamo silnih, silnih poteškoća. Unazad nekoliko godina nije bio rijedak slučaj kad dođe do ovršne odluke da se dijete povjeri jednom bračnom partneru, najčešće su to bili slučajevi kada je povjereno ženi, bivši bračni partner otac djeteta da bi spriječio takvu ovrhu popne se na neboder, na visoku zgradu i ukoliko će doći do ovrhe on će se baciti s djetetom. Nikakve posljedice takva osoba nije imala. To je bilo davnih godina. Ja se nadam da takvih više primjera nema. Svaki put dakle nakon mukotrpnog suđenja, mukotrpne ovrhe to bi se znalo, nije bio rijedak slučaj da se na takav način sprječava ovrha, da ne govorimo o traumatiziranju djeteta. Umjesto da se takvoj osobi odmah oduzme roditeljsko pravo, ali ne i dužnost uzdržavanja. Dakle, upravo ovi bizarni i grozni primjeri, svjedoče o tome koliko vlast pravosudna, pa i upravna tijela moraju biti odlučna da se spriječi svaka zlouporaba, a sve u najboljem interesu djeteta. Ono što posebno žalosti, da najprije … /Govornik se ne razumije./ … također djeca mogu kontaktirati i da su to obvezni kontakti sa bakama i djedovima. Znamo koliko su to snažene emocionalne veze, ali je jednostavno nedopustivo da je Vlada od obećanog alimentacijskog fonda, stvorila alimentacijski fond baka i djedova, jer je … proglasila se nemoćnom da jednostavno neodgovorne roditelje prisili i onda kada mogu, kada su zdravi, kada njihovo imovno stanje čak izaziva, jer se to javno čak i pokazuje, bahatost i rugaju se državi, jednostavno čini se kao da je država tu kapitulirala, da ih jednostavno prinudi, prisili da plaćaju obveze obvezno uzdržavanje za svoju djecu. Dakle, ali mi smo očito je Vlada išla linijom manjeg otpora, pa onda na one mizerne penzije sada stižu ovrhe bakama i djedovima. Bakama i djedovima koje takvi roditelji, odnosno koje ta djeca koju neće da uzdržavaju svoju djecu trebaju uzdržavati, jer im to uzdržavanje nije dovoljno za njihov život. A po zakonu su dužni. Zato evo plagiram, ovdje je državna tajnica, da se ta čudna i čudnovata odredba koja je ovako neprimjetno ušla u naš obiteljski zakon, što prije u ime socijalne pravde i odgovornosti onih koji su prvi pozvani na odgovornost da se brinu o svojoj malodobnoj djeci, pa čak i o punoljetnoj ukoliko su bolesna i o svojim starim i nemoćnim roditeljima. Jer ovako jednostavno ti starci ne mogu shvatiti i misle da je nekakva zabuna, jer to nikada do sada u našem pravnom sustavu nije postojalo. Dakle, tu nešto i pod hitno treba učiniti. Dobro je ovdje da posebna pozornost, a to također mi imamo u našem zakonu dobro riješeno, ali očito i ova konvencija na to upozorava, na te kontakte, to su te zlouporabe kada dođe do druženja s drugim roditeljem i on ne vrati dijete. Mi ovdje iz ove konvencije vidimo da su tu predviđene obvezne novčane kazne za takvog roditelja. Međutim, mi u našem zakonu imamo bolje to riješeno. Naš zakon kaže da roditelj koji sprječava kontakte kome je dijete povjereno na čuvanje, a sprječava kontakte drugom roditelju, da će mu se čak oduzeti roditeljsko pravo, odnosno da će se dijete oduzeti od njega i predati drugom roditelju, što je sasvim normalno. Ali ovdje u ovoj konvenciji nemamo što također u našem zakonu imamo bolje riješeno, da se neće u svakom slučaju dozvoljavati kontakti s drugim roditeljem zato što je to osoba ne samo nepoćudna, nego zato što može katastrofalno djelovati na dijete, zato što se ne samo odala nekom skitničkom životu, nego ima takve poroke da uopće ne suspreže te poroke pred vlastitim djetetom. To ova konvencija ne predviđa, a mi imamo to dobro u zakonu riješeno. Prema tome, što je srž ove konvencije, nešto što do sada možda nismo imali toliko dobro riješeno, upućuje upravo na strane državljane koji imaju zajedničku djecu s našim državljanima, odnosno državljankama ili obrnuto i sada je postavljeno pitanje tih kontakata preko graničnih kretanja. To kod nas nikada nije bilo niti upitno. Zato mislim da nema tko će ovdje dvojiti da se ovakvi, da se ovakav prijedlog zakona potvrdi, donese, o potvrđivanju konvencije, o kontaktima s djecom, ali napominjem da ova konvencija sigurno ne bi smjela biti alibi da mi smanjimo ona prava, onu razradu pojedinih prava koje ima dijete u našem zakonu već odavno stipulirano nego da moramo jednostavno jačati to zakonodavstvo i da se takve norme primjenjuju. Evo jedan primjer. Zar mi po prvi put vidimo ovdje u konvenciji da dijete ima pravo reći, izraziti svoj stav, da mora biti pravodobno obaviješteno, da mora biti konzultirano. A kod nas već 35 godina dijete od 10 godina staro ima pravo izraziti svoj stav s kojim roditeljem će živjeti. A sudovi su počesto konzultirali i mlađu djecu o nekim drugim okolnostima. Ali nakon 10 godina dakle kad bi dijete napunilo 10 godina njegov stav je bio apsolutno prihvatljiv za tijela koja su o tome odlučivala bilo da su to nekada centri za socijalnu skrb odnosno kasnije sudovi. Hvala lijepa. jedan, najprije jedan, jednu repliku. Gospodin Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Nema nikakve sumnje normalno da ćemo svi ovo podržati ali ovo što je kolegica Ingrid rekla mislim da nas postavlja sve pred jedno načelno pitanje. Što sa zakonima koji se ne primjenjuju? Odnosno koji je smisao donošenja zakona ukoliko društvo nema snage da ih provede u praksu a ovdje se radi o jednoj osjetljivoj temi prije svega mislim kako neodgovorne roditelje prisiliti da plaćaju obvezno uzdržavanje za svoju djecu nakon rastave braka. Ukoliko zajednica nije dovoljno jaka, dovoljno snažna, dovoljno efikasna da prisili takve neodgovorne roditelje da ispunjavaju tu svoju obvezu onda zaista teško da ćemo riješiti i puno teže probleme koji se postavljaju pred nas. Ovo pitanje je inače jedno osjetljivo pitanje zbog toga što se radi o mladoj populaciji, što se radi o malodobnim osobama i što se radi o pitanju nečega šta mi zovemo demografska politika jer u širem smislu to se sigurno odnosi i na to. Ukoliko ne osiguramo dostojanstven život tim mladim ljudima čini mi se da smo na putu da od njih napravimo socijalne probleme, da ih uvedemo u onaj svijet u koji ih svakako ne bi htjeli uvesti, a to je svijet besparice, nedovoljnih sredstava za život, a onda takva mlada osoba je lak plijen svima onima koji idu izvan zakona. Ako se zakoni ne primjenjuju i ne osigura se ono što je s njima zagarantirano te osobe su sklone da i same izađu izvan područja zakonitosti djelovanja. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa evo kolega Jurjević je očito posebno uočio ovo iz moje rasprave, ovaj dio koji zaista nije shvatljiv i dobro postavlja pitanje kako se država mora, može miriti s time da je nemoćna, da naplati dužno uzdržavanje od neodgovornog roditelja, roditelja koji manifestira dakle svojim pojavnim oblicima, vozilima, džipovima s kojima dolazi na takve rasprave na kojima ništa nema i gdje su sudovi nemoćni da odrede uzdržavanje jer on ništa nema. I kako ćemo se onda mi obračunati s mafijom, s organiziranim kriminalitetom kad se ne možemo obračunati s neodgovornim roditeljem. Država ne može tu posustati. Mora tražiti izvanredne mjere protiv takvih osoba. To su opasna društvena ponašanja. Ne samo što on manifestira takvu silu i negira zakon nego se ruga, ruga se državi. A šta država onda radi? Umjesto onog obećanog alimentacijskog fonda osnovala je fond baka i djedova. Ja vam govorim nisu rijetki slučajevi da bake i djedovi od mirovine od tisuću 300 kuna odrezuje im se svake, svakog mjeseca za uzdržavanje malodobne djece. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Evo pred sobom imam Poslovnik Hrvatskoga sabora. Mislim da su ga prekršili i uvaženi zastupnik Jurjević i uvažena zastupnica Antičević-Marinović. Radi se o članku 210. u kojem se kaže: «Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.» Ja ovdje pred sobom imam pročišćeni dnevni red i mislim da sam dobila iste materijale kao i uvaženi zastupnici koji raspravljaju o nekim drugim temama a ovdje se raspravlja o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom i o temama o kojima oni raspravljaju zapravo nema ništa u okviru ovoga zakona. … /Upadica predsjedatelj određuje ili prosuđuje što je u sklopu dnevnog reda pa ako se udalji onda opomene. Mislim da nije ovdje prekršen Poslovnik je, su gospođa zastupnica i gospodin zastupnik ostali u okviru teme o zaštiti zapravo potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom možemo govoriti ili ovako ili onako ali tema je takva da se ne može baš previše usko shvaćati i ja mislim da nema razloga ni da vi dignete ovu tablicu. U svakom slučaju naravno da je dobro da se držimo teme što je moguće preciznije ali je nemoguće baš sve to tako shvatiti usko. Imamo i ispravak netočnog navoda. Gospođa Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, kolege i kolegice. Ispravljam netočan navod gospođe Antičević koja navodi i kaže da država ide linijom manjeg otpora. Upravo suprotno gospođo zastupnice jer uvođenjem alimentacijskog fonda na jednoj strani država želi prisiliti i ima nakanu prisiliti obveznika zakonskog uzdržavanja svog malodobnog djeteta. Na drugoj strani institut udomiteljske obitelji ukoliko se radi o užoj srodničkoj obitelji bake i djedova i na trećoj strani imamo uvođenje osobnog identifikacijskog broja. Također još jedan novi doprinos kako prisiliti obveznike zakonskog uzdržavanja kada se radi o roditelju s kojim dijete ne živi da ispunjava svoje obveze glede malodobnog djeteta. Hvala lijepa.

koristeći se ispravkom netočnog navoda i navodeći ovdje da je država formirala alimentacijski fond. Ja ne znam gdje ga je to formirala. Možda ste vi to sanjali

uključena./… sama sa sobom, a nije ispravljala ništa. kako kriteriji ne važe za svakoga, pa ćete vi prihvatiti kad se opomene netko u pogledu ne držanja dnevnog, odnosno ne držanja Poslovnika. Ali i sami se onda ne pridržavate Poslovnika i to onda ide u nedogled. Ja vas molim, pustite predsjedatelja da intervenira kad je u pitanju povreda Poslovnika i nemojte se javljati za svaku stvar. Bezbroj puta smo dali mogućnost da se ispravlja netočni navod što nije ispravak netočnog navoda. Ali vas molim onda da jednake kriterije kod prosuđivanja imate i za svoje zastupnike i za one iz druge stranke. U tome je problem. Dakle, svjestan sam da često puta se izlazi iz okvira ispravka netočnog navoda. To sam bezbroj puta opomenuo, ali najšire postavljamo tu stvar i najekstenzivnije tumačimo taj institut. I molim vas onda nemojte potezat za dizanja, jer ću morat počet davati opomene za nekorektno dizanje tablice oko povrede Poslovnika. Molim vas da budemo na neki način pravedni u pogledu prosudbe tko je i što učinio u pogledu ispravka ispravka ili, i tome slično. Na redu je gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo tajnice, kolegice i kolege. Evo dozvolite mi da uvodno u ovoj kvalitetnoj raspravi ipak istaknem kolegice Petir, Kalaš, Crljenko koje su između svojih klubova ja bih rekao fantastično razradile ovu jako važnu temu i u kojima je praktički obuhvaćeno sve ono što nas muči. Tako da s kvalitetom te rasprave vrlo je teško sad nakon toga nastupiti. Ali ja ću se ipak držati legislative da podvučem ono što je bitno za današnji dan, makar je to bilo već nekoliko puta rečeno. Naime, koji je cilj konvencije. Kao prvo, znači priznanje prava djeci na susrete i druženja, odnosno kontakte s određenim osobama, te olakšavanje ostvarivanje tih prava. Dalje, znači preciznije određuje područje uspostavljanja prekograničnih kontakata djeteta s roditeljima s kojima inače ne živi ili osobama s kojima je dijete u bliskoj obiteljskoj vezi. Pod tri bih rekao da koji se osim kroz susrete i druženja može uspostaviti, znači taj kontakt telefonom, putem pisama, elektroničnom poštom, posrednim putem, razmjenom informacija preko neke druge osobe i Konvencija detaljnije propisuje postupanja središnjeg tijela, nego što je haškom Konvencijom o građansko-pravnim aspektima međunarodne djece, a i jača poziciju djeteta kao subjekta u postupcima kojega se tiču, pa se djetetu utvrđuje pravo na izražavanje stava i želja na primanje obavijesti s postupkom. Posebice se uređuju pitanja mjera osiguranja i jamstva koja se prožimaju u svezi s kontaktom kako bi se zaštitilo ostvarivanje tog utvrđenog prava djeteta i kako osigurao povratak djeteta u mjesto gdje uobičajeno živi nakon razdoblja za kontakte. Opća Skupština Ujedinjenih narodna na 44. zasjedanju 20. studenog 1988. godine kao što je rekla gospođa tajnica usvojila je Konvenciju o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde za osiguranje građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih prava djece. Republika Hrvatska kao stranka Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece od 8. listopada 1991. godine uvrstila se među one zemlje koje su preuzele obvezu osiguranja tih prava. S obzirom da je Republika Hrvatska postala članica Vijeća Europe 6. studenog 1996. godine pristala je promicati ciljeve te međunarodne organizacije i poštovati njezina načela, pa time i promicanje prava djeteta. Konvenciju je potpisalo kao što je rekla kolegica Kalaš 16 država članica Vijeća Europe, a 5 država je ratificiralo. Stupila je na snagu 1. rujna 2005. godine. Normalno da će Hrvatska demokratska zajednica podržati Prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije o kontaktima s djecom s Konačnim prijedlogom zakona i izuzetno mi je drago što će to podržati svi saborski zastupnici. Hvala lijepa. (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice, kolege i kolegice zastupnici. S obzirom na činjenicu da se Republika Hrvatska kao stranka Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece od 8. listopada 1991. godine svrstala u red naprednih zemalja koje su preuzele obvezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, a koji zadatak proizlazi iz našeg Ustava, a o njegovom ostvarivanju ovisi dobrobit današnjeg pučanstva jednako kao i budućih naraštaja. Nije zgorega naglašavati da je konvencija pravni akt koji ima snagu zakona. I kao što je u prethodnoj raspravi istaknula zastupnica Kalaš, konvencija nije katalog prava djeteta, nego popis obveza koje države moraju ispunjavati spram djeteta. Ne postoji hijerarhija dječjih prava, jer su neophodno potrebita da bi se dijete razvilo u psihofizičku potpunu ličnost. Radi se o obvezi odraslih prema djetetu. Konvencija ne krnji ulogu roditelja. Dapače, oni odlučuju što je najbolji interes djeteta. Glavne stranke konvencije su dužne roditeljima osigurati potporu za što kvalitetnijom skrbi i odgojem svojoj djeci kao i poticanje programa koje provode nevladine udruge. Svi građani države, i djeca i odrasli moraju znati i poštivati prava djece, a bezuvjetno ih moraju znati i poštivati oni koji direktno rade sa djecom i žive sa djecom. Dakle, roditelji, odgojitelji i učitelji. Upravo oni koji najsnažnije utječu na formiranje mlade ličnosti. Istodobno, djeca trebaju graditi stav o osobnoj odgovornosti prema poštivanju prava drugoga, tj. naučiti dijete kako štiti svoja, a i tuđa prava. Značajna dopuna haške Konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece koja se primjenjuje i za slučajeve prekograničnog kontakta djeteta sa roditeljem s kojim dijete ne živi je Konvencija o kontaktima sa djecom. Ona po prvi put razrađuje način ostvarivanja prava djeteta i nadopunjava Konvenciju o pravima djeteta. Njome se priznaje pravo djeci na susrete i druženja i kontakte, kako sa roditeljem s kojim dijete ne živi, a tako i sa osoba iz užega kruga srodnika. uspostavlja, precizira uspostavu prekograničnih kontakata, a osim susreta može kontaktirati i putem telefona, pisama, elektroničkom poštom i Osim toga, preciznije propisuje postupanja središnjih tijela, jača poziciju djeteta, što je jako važno jer mu utvrđuje pravo na izražavanje svojega stava i želje, a poglavito što mu jamči i osigurava povratak u mjesto gdje uobičajeno živi nakon razdoblja određenog za kontakte. Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o kontaktima sa djecom sa Konačnim prijedlogom zakona ću podržati jer ovim dokumentom najbolji interesi djeteta imaju primarnu važnost jednako kao i nepriznavanje samo roditelja, nego i djece kao nositelja prava. Hvala vam lijepa. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. E ja se nadam da sad kolegica Kalaš neće kazati da sam povrijedio Poslovnik jer ja sada repliciram. Radi se između ostalog o konačnom prijedlogu zakona pozivam se na rečenicu koju je kolegica Klarić rekla, svi građani moraju poštivati prava djece. Na žalost, u praksi u Hrvatskoj, u našem društvu koje je još u velikoj mjeri primitivno društvo, i nemojmo bježati od toga, ta prava se ne poštivaju, kao što se ne poštivaju često prava žena i još postoji u kućama "Tarzanski mentalitet", pater familias koji mlati djecu, koji misli da na taj način potvrđuje svoje mužjačko nekakvo pravo koje sam sebi dodjeljuje ili koje mu je tobožnja tradicija našeg društva dala u jednoj primitivnoj varijanti shvaćanja, dokazivanja samog sebe u kućnom ambijentu, a što država poduzima da to spriječi? To je pitanje svih nas. Dakle, kad govorimo o konvencijama i pravima djece, onda je red i da spomenemo što se dešava u našem društvu. Svi smo svjesni toga, svi smo svjesni toga da tu ima velikih problema i svi imamo isti cilj. zaboga zaista pa zar je problem o tome govoriti u ovome Saboru, a da ne budete upozoreni da time navodno kršite Poslovnik. Ne, ne krši se Poslovnik, nego se postavljaju prava putanja. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. primarna važnost se pridaje zapravo najboljem interesu djeteta. U fokusu naše pozornosti je dijete. Osim toga još jedna velika zapravo dimenzija, široka dimenzija. Ne priznaje se samo pravo roditelju, nego i djetetu kao nositelju prava, a glede sintagme, nazvati ću je tako uvjetno pater familiasa, ja ću vam jednostavno reći da sam ponosna što sam ja osobno izrasla i odrastala u obitelji gdje se znalo tko je glava obitelji, tko je odgovorna osoba u obitelji, s tim da su svi članovi te iste obitelji, odnosno te obitelji jednako pravno sudjelovali u odlukama koje su važne za cijelu tu obitelj, uvijek sa fokusom i uvijek sa najboljim interesom djeteta. Nadam se da je nakana i uvjerena sam da je nakana ove konvencije upravo najveća dobrobit za dijete. Hvala lijepo. A gdje ćemo s time, ovim upadicama u zakonu? Završni osvrt, državna tajnica Dorica Nikolić. Izvolite. gospodo zastupnici zastupnice. Zahvaljujem na podršci, shvatila sam da je iz izlaganja klubova i pojedinačnih zastupnika i zastupnica, svi se slažete da Hrvatska treba zapravo prihvatiti ovaj Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontaktima s djecom. I moram još jedanput naglasiti, upravo zbog toga što ona nadopunjuje hašku Konvenciju o, praktički o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece s kojima se mi kao središnje tijelo u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi bavimo i kad vidimo da nam nedostaje upravo u kontaktima sa inozemstvom, ova konvencija koja će nam puno bolje kao središnjem tijelu omogućiti da neka prava koja mi tražimo kao država prema roditelju koji je napravio nešto što nije smio učiniti zapravo će nam puno pomoći. Nesporno je ono što je rekla gospođa Antičević da Hrvatska ima vrlo dobro zakonodavstvo i da ima sve ove elemente o kojima smo mi govorili i koje ima i ova konvencija, koja se događa recimo otmica, nema takvo zakonodavstvo i onda se mi možemo i pozvati na ovu konvenciju. Dakle, mi doista imamo što se tiče prava djeteta imamo dobro riješeno zakonodavstvo, imamo dobro riješeno u svim zakonima kojih se to tiče. Također imamo i riješeno i danas, vi se sjećate da je u ovom periodu, u ovom legislatornom periodu i promijenjen Obiteljski zakon što se tiče i uzdržavanja djeteta. Moram napomenuti pritom da ono što se spominje da za djecu se trebaju brinuti roditelji, dakako da je to osnovna i temeljna stvar i da u Obiteljskom zakonu postoji obveze baka i djedova. Čudim se samo da smo svi zaboravili da zapravo je bake i djedove se uvelo u bivšem, zapravo bivša Vlada je uvela tu alineju zakona pa kad je bio sada novi promjena Zakona obiteljskog zakona bilo je prilike da sam, ako ste uočili da ste napravili tada grešku da sami tu grešku ispravite. Mi smo smatrali da je tada ta alineja dobila većinu u bivšem legislatornom periodu i da ostavimo ono. Ukoliko ste smatrali da to treba mijenjati, mogli ste predložiti. Što se tiče uzdržavanja djeteta i što se tiče kontakta s djecom činjenica jest da su napravljene sve pretpostavke da se od neodgovornog roditelja zapravo naplati koliko je god u ovom trenutku to moguće, dakle ukoliko to nije moguće, centri za socijalnu skrb u tom prostoru ulijeću sa pomoći. Što se tiče susreta i druženja, točno je da tu je od 1.1.2006. na sudovima i na nama je svima, pa i na ovom Saboru i na Vladi Republike Hrvatske da ojačamo obiteljske suce i da zapravo time omogućujemo da djeca i u Republici Hrvatskoj imaju redovite susrete i druženja, ali kažem ova konvencija zapravo nam pomaže da susreti i druženja budu i sa onim roditeljima koji ne žive u Republici Hrvatskoj. Još jedanput zahvaljujem svim saborskim zastupnicima i svim klubovima na podršci. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Gospođa državna tajnica je netočno ustvrdila da eto kada je već bio takav Obiteljski zakon da zašto nismo reagirali. Pa Obiteljski zakon i njegove promjene donesene su saborskom većinom. Mi smo iz kluba SDP-a upozoravali ne samo na ovu stvar nego na čitav niz nelogičnosti koje sadrži taj Obiteljski zakon pa ću vam samo napomenuti i tu nelogičnost, da imamo dakle ponovo onu neoborivu pretpostavku da je majka uvijek ona koja je dijete rodila, a tamo u osporavanju očinstva i majčinstva imamo i mogućnost da majka djeteta ona koja je dala jajnu stanicu, kojoj je oteta jajna stanica da osporava majčinstvo drugoj majci. Sada imamo takve nelogičnosti i na to između ovoga smo mi upozoravali, nas, vi prebacujete odgovornost na Sabor. Ja još jedanput plediram da izvolite da Vlada pogleda to i da dođemo do izmjene ovih nelogičnosti. … /Upadica se ne čuje./ … Netočni navod je da nismo reagirali. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ovo je školski primjer kolegice Ingrid Antičević-Marinović zlouporabe instituta ispravka netočnog navoda visok do neba i zbog toga i predsjednik Sabora vas je upozoravao u više navrata da kroz firmu ispravka netočnih navoda ne replicirate, ne iznosite svoja mišljenja. Iznijeli ste sada tvrdnju da zašto državna tajnica ako je smatrala da je trebalo promijeniti zakon to nije učinila, između ostaloga. Kakav je to ispravak netočnog navoda? Sa velikim žaljenjem moram vam izreći opomenu. … /Upadica Ja se nadam kako je rečeno da će pedagoški na vas utjecati da se držite Poslovnika. Evo lijepo se prima opomena, to znači da ste svjesni svega. **Bebić, Luka